Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, drugo čitanje, P.Z. br. 719. Predlagatelj Vlada. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbor za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav, a taj isti odbor je podnio amandmane kao i Odbor za zakonodavstvo. Državni tajnik u Ministarstvu uprave Pavle Matičić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Matičić,

se radi o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Naime, razlozi za izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima su bile bile povećanje mobilnosti državnih službenika, poboljšati sustav ocjenjivanja državnih službenika, potreba usklađivanja ovog Zakona o državnim službenicima sa Zakonom o općem upravnom postupku kao i otklanjanje nedostataka u Zakonu uočenih tijekom njegove primjene. Konačni prijedlog zakona usklađen je sa primjedbama i prijedlozima izraženim tijekom prvog čitanja kao i sa primjedbama i prijedlozima sindikata državnih službenika. Tako da je ovaj konačni prijedlog bi se kazalo da je usuglašen u odnosu na prvo čitanje. To se posebno odnosi na neka pitanja koja su bila istaknuta u tim primjedbama i prijedlozima. Jedno od pitanja je bilo da se pomoćno-tehnički poslovi kako su sada propisani mogu povjeriti i vanjskim pružateljima usluga ako su ispunjeni sigurnosni rizici i financijski efekti. konačnom prijedlogu zakona predlaže se jedan novi institut, to je institut izvanrednog otkaza. Odredbe o izvanrednom otkazu mislimo da su značajno poboljšane u odnosu na prijedlog zakona i usklađen je također sa primjedbama i stavovima sindikata i to na način da se državnom službeniku dati izvanredan otkaz ako na temelju utvrđenih činjenica očito da je počinio tešku povredu službene dužnosti koja ima obilježje korupcije, ima za posljedicu znatno materijalnu i nematerijalnu štetu za državno tijelo, pravne osobe i građani zaštitu javnog interesa dovodi u pitanje život i fizički integritet građana, dovodi u pitanje redovno izvršavanje poslova državnog tijela. Protiv ovog rješenja o izvanrednom otkazu može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu koji postupak je hitan i Odbor za državnu službu je dužan riješiti ovu žalbu u roku od 30 dana od primitka žalbe, a rješenje postaje izvršno danom danom izvršnosti toga rješenja. Nadalje, poboljšane su odredbe vezano uz veću mobilnost državnih službenika odnosno blaži uvjeti za premještaj, brži postupak za premještaj, gdje se umjesto uvjeta unutar iste kategorije za radno mjesto, iste ili približno složenosti poslova, predlaže mogućnost premještaja na radno mjesto unutar iste kategorije koje su propisani isti uvjeti u pogledu stupnja obrazovanja i potrebnog radnog iskustva ali u zaštitnu odredbu za službenika koji se premješta radno mjesto niže složenosti da ima pravo na zadržavanje dosadašnje plaće ako je posljednje dvije godine ocijenjen najboljom ocjenom izuzetan ili primjeren. Posebno bih naglasio da se u ovom zakonu predlaže mogućnost osobama bez radnog iskustva prijem u državno tijelo radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u državnom tijelu i tu u vremenu trajanja vježbeničkog staža uz mogućnost polaganja državnog stručnog ispita i priznavanja vremena stručnog osposobljavanja u radno iskustvo, bi se u radno iskustvo uračunavalo i rad na temelju ugovora o djelu za vrijeme obavljanja povremenih poslova u državnom tijelu te vrijeme stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u državnom tijelu i u lokalnoj samoupravi. Na kraju bih istaknuo da Vlada prihvaća amandmane Odbora za zakonodavstvo i Odbora za Ustav, POslovnik i politički sustav i sukladno tome predlažem Hrvatskom saboru da donese

Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite.

zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima koji u sedamdesetak svojih članaka zapravo dokazuje da je zbog opsega materije kojom se bavi bilo puno bolje da se išlo na donošenje novog zakona. to gotovo da je 40% ukupnog teksta zakona smatramo to dovoljno ozbiljnim promjenama da se pristupi zapravo donošenju novog zakona. Ali što je tu je, tu smo gdje jesmo, imamo pred sobom jedan dokument koji je znatno bolji od onoga kojega smo vidjeli u prvom čitanju i koji pokušava, želimo tu biti fer, odgovoriti na ključna pitanja modernizacije i reforme državne uprave u ovom dijelu koji se tiče prije svega ljudskih potencijala, protočnosti, napredovanja, osposobljavanja, prijama dakle svih onih detalja koji možda na prvi pogled jesu nekome tehnički ali u praksi stvaraju strukturu i okvir po kojemu se događa unutarnji život državne uprave. Ali kao što reče moj kolega doktor Dorić u raspravi na prvom čitanju, nije toliko sporno koliko i kako smo mi normirali pitanja na kojima funkcionira državna uprava nego kako se to provodi u praksi. Da li je moguće reformu državne uprave provoditi zanemarujući sve ostale elemente, sve ostale činitelje koji mimo ljudskog potencijala tako naima sada prevodimo ono što smo do jučer zvali kadrovi, utječu na funkcioniranje državne uprave. Evo tek jedan jedini primjer. Savezna Republika Njemačka je nakon ujedinjenja također bila suočena sa povratom imovine oduzete nakon 2. svjetskog rata privatnim vlasnicima i njeni tadašnji uredi imali su oko tisuću 500 zaposlenih, potpuno su bili tehnološki i informatički opremljeni i oni su taj posao povrata imovine uglavnom završili. Kod nas naime postupak traje ako se ne varam 16 godina. Trenutno u uredima državne uprave koji se bave pitanjem povrata imovine radi nešto više od 400 ljudi, uredi su potpuno neopremljeni, informatički neuvezani i u tom smislu iznimno nisko učinkoviti. Ljudi koji su predali svoje zahtjeve za povrat čupaju kosu od muke jer se radi uglavnom o starijim ljudima za koje je pitanje da li će doživjeti povrat svoje imovine, a naši dokumenti kažu da ćemo mi dogodine riješiti 1/3 ukupnog broja predmeta. Eto to je zapravo ključna stvar odnosno jedna paradigmatska situacija iz koje se vidi kako funkcionira državna uprava. Hoćemo li mi promjenom propisa koji reguliraju pitanje prijama, promocije, odnosno napredovanja, dodatnoga usavršavanja i svih onih ostalih pitanja koja se reguliraju ovim izmjenama i zakonima riješiti to krucijalno pitanje učinkovitosti državne uprave u cjelini. Hoćemo samo ako ove mjere, ako ova nova rješenja budu praćena jednim sustavnim pristupom u modernizaciji, povezivanju, umrežavanju svih tijela državne uprave. Jer postojeća praksa koja govori da se za banalne stvari pred državom čeka godinama, da se za banalne stvari pred državnim službenicima morate ponižavati ponižavati kao da oni plaćaju vas kao građane, a ne obrnuto, nije dobra. Ona smanjuje povjerenje građana u institucije ove države i u konačnici smanjuje respekt samoga građanina prema državi. U konačnici smanjuje njegovu razinu obveznosti prema toj državi, bez obzira što pisalo u zakonima, a da ne kažem da to u svojoj izvedbi znači između ostaloga i sivu ekonomiju. Dakle, to jest jedno …/Ne razumije se./… kolo ili jedan krug iz kojega se može iščupati samo isključivo ako odlučna Vlada ili Vlada koja je odlučna prionemo reformi napadajući ovaj problem sa svih strana. Svojedobno mi iz HNS-a smo govorili da je jedan od ključnih problema zašto se gubi energija u sustavu državne uprave kod rješenja određenih važnih društvenih pitanja ili pokretanja velikih projekata to što mi imamo tzv. procesnu, a ništa još nismo napravili da bismo ustrojili tzv. projektnu upravu. To se jednako odnosi, a možda se čak i eklatantnije vidi i na jedinicama lokalne i regionalne odnosno područne samouprave, jer analogno ovim rješenjima valjalo bi pristupiti također i novim rješenjima koja definiraju poziciju lokalnih, područnih službenika i ja se nadam da će se to vrlo skoro dogoditi. O čemu se zapravo radi? Kod procesne uprave inicijativa prijedlog koja ulazi u proces i koju onda obrađuju i valoriziraju službe uprave zapravo su u takvom suodnosu kao da su neprijatelji pa se događa da na kraju procesa od inicijative i prijedloga ostane gotovo ništa ili da se mogućnost rješavanja toga problema o kojemu se radi uspori do te mjere da na koncu zapravo rješenje problema postaje sam problem. A razlika kod projektne uprave je u tome što se stvaraju timovi, interdisciplinarni timovi koji efikasno rade, vrše podjelu rada između sebe. Ukoliko je, napamet govorim, naš projekt da u rujnu recimo 2013. otvorimo novu osnovnu školu onda u tom projektnom timu jest i čovjek koji se bavi dakle pravnik, jest i čovjek koji se bavi prostornim planiranjem, jest i onaj koji se bavi svim pitanjima vezanim za standarde prosvjete, za tehničke standarde i tako redom. Taj tim može imati do 10 ljudi i svatko od njih točno zna što mu je činiti, u kojoj dionici vremena i svakome od njih možete definirati rokove odnosno točke kontrole u kojima ćete vidjeti da li je i tko je obavio svoj dio posla. Onaj tko nije možete ga zamijeniti, stimulirati ili kazniti, onaj tko jest možete ga nagraditi, a onaj tko je zapeo zbog objektivnih okolnosti izvješćuje zašto se to tako događa i traži pomoć odnosno intervenciju. Na taj način se rješavaju konkretne stvari, konkretni projekti. Mi to nemamo, mi to još uvijek nismo u svoj sustav uveli i rijetki su slučajevi lokalne samouprave gdje su ljudi koji su preuzeli čelne funkcije gradonačelnika, načelnika ili župana počeli postupati po tome modelu i gdje god je taj model primijenjen rezultati se vide itekako. Jer tim ljudima koji odgovorno vrše svoje dužnosti itekako je važno da u mandatu kojega su dobili od birača u tih 4 godine odrade ono što su obećali. Uz ovu procesnu upravu kakvu danas imamo to je gotovo pa nemoguće. Jer sama uprava po sebi, birokracija kao takva, njena priroda je da sve što dolazi sa strane zapravo usporava da se ne bi poremetio ritam po kojem vrši svoj unutarnji život. To naravno užasno mnogo košta i to plaćaju porezni obveznici. Dakle, samo hrabra Vlada koja se može uhvatiti u koštac s ovim problemom sa svih strana može računati da relativno jednostavno i brzo rješava društvene probleme, odnosno da tako transformira državnu upravu upravu da su građani koji je plaćaju zadovoljni njenim funkcioniranjem i da se prema državnoj upravi odnose kao prema nečemu svome i da poštuju institucije i državu kao takvu. Prijedlog koji je pred nama, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima mogući je prvi korak na tome putu. U tom smislu naš će klub podržati ovaj prijedlog, ali upozoravamo da on sam po sebi neće riješiti nijedno od važnih pitanja potrebne reforme državne uprave. Zato tražimo od Vlade koja će doći i to vrlo skoro da se s ovim problemima uhvati u koštac kao s jednom od prioritetnih stvari. Siguran sam da za razliku od ove Vlade ta Vlada koja dolazi imat će puno veću razinu odgovornosti i naravno višu razinu hrabrosti. Hvala lijepo. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine državni tajniče sa suradnicom. Hrvatske demokratske zajednice podržat će Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Naime, kao što smo ovaj zakon podržali i u prvom čitanju iz razloga jer ove izmjene idu u smjeru i imaju za cilj da postignemo učinkovitu, profesionalnu, racionalnu i kvalitetnu državnu upravu, a da bi ona bila takva prije svega to moraju biti učinkoviti, profesionalni, kvalitetni, kompetentni državni službenici. Naime, mi smo svjedoci i svi to znamo iz našeg svagdašnjeg života da Hrvatska vlada može predložiti fantastičan zakon da ga mi u Hrvatskom saboru možemo donijeti, ali da će se zakon pokazati dobrim ili se neće pokazati dobrim u punoj implementaciji i primjeni u praksi. Državni službenici su oni koji su prvi pred građanima kada primjenjuju taj zakon i kada rješavaju o bitnim egzistencijalnim svakodnevnim pitanjima građana. Ja bih rekla da su ove Izmjene i dopune bazirane na nekoliko strateških dokumenata koje je donio ovaj Hrvatski sabor i Hrvatska vlada a to je prije svega strategija reforme državne uprave 2008. do 2011. koja ima jednu vrlo važnu sastavnicu upravljanja ljudskim potencijalima a i posebna strategija razvoja ljudskih potencijala od 2010. do 2013. Tim su dokumentima koji su donijeti upravo s ovim ciljem o kojem sam već govorila a to je osiguravanje profesionalne, učinkovite i kvalitetne državne uprave i visoke razine odgovornosti i integriteta osoba koje vrše javne poslove. Dakle, tim je dokumentima određeno i utvrđeno da se za zapošljavanje i napredovanje u državnoj službi da mora biti temeljeno na zaslugama, znanju, sposobnostima, vještinama i zalaganju svakog pojedinca koji se namjerava zaposliti ili napredovati u državnoj službi. Također ovim zakonom kao što imamo ovih dana niz izmjena i dopuna Zakona usklađuje se i u dijelu sa zakonom o upravnom postupku. Dakle, ove glavne novine koje se predlažu ovim Zakonom s kojima se misli i s kojima se namjerava ostvariti ove ciljeve o kojima smo govorili, jesu sljedeće. Dakle, po odredbama zakona i u odnosu na prvo čitanje vidimo neke izmjene koje su dobro došle i koje bih ja ovdje pohvalila. U dijelu, na samom početku ovih izmjena gdje se govori o povjeravanju poslova, dakle pomoćno tehničkih poslova, pružateljima usluga izvan sustava državne uprave, da je dodano da se to obvezno radi uz prethodnu procjenu sigurnosnog rizika i financijske isplativosti. Dakle, to je svakako dobro obzirom na razne vrste poslova koje obavljaju tijela državne uprave, i gdje zaista upitno može li se pustiti na rad u to tijelo neke pružatelje usluga koje nisu u sustavu nisu prošle provjeru i na kraju krajeva nemaju nikakve odgovornosti u tom smislu a svakako da je obveza državnog tijela da izvrši procjenu isplativosti da možda ne bi bilo iz nekakvih osobnih interesa, ili da ne bi došlo do sukoba interesa ukoliko bi se neracionalno angažirale pojedini vršitelji poslova izvan sustava državne uprave. Također je ono što je praksa pokazalo se kao nedostatak u praksi pa je to ovim zakonom da odredba o zapošljavanju samo u skladu s godišnjim planom da je dobila jednu iznimku radi mogućnosti nesmetanog obavljanja posla a to je osim u slučajevima izvan tog plana ako se radi o zapošljavanju na određeno vrijeme i u slučaju da u tijeku godine ostane prazno i slobodno radno mjesto zbog toga što je netko od državnih službenika napustio napustio službu. Također pohvaljujemo i izmjenu u odnosu na prvi prijedlog ovog zakona, da je utvrđeno da je obvezno, dakle bolju stipulaciju obveze raspisivanja javnog natječaja za vježbenike i uvijek kada je to zakonom propisano kao i obvezu a ne više da to ovisi o slobodnoj procjeni čelnika državnog tijela da prije raspisivanja natječaja internog ili javnog natječaja, da mora provjeriti službenika na raspolaganju u Vladi i da ukoliko ti službenici zadovolje na provjeri znanja i vještina da ih onda moraju obavezno zaposliti a ne raspisivati javni natječaj i dovoditi nekoga izvana. Također je dobra novina da se središnjem državnom tijelu daje mogućnost poništenja raspisanog natječaja ukoliko se radi o nezakonito raspisanom natječaju i da mu se ovim Zakonom daje sankcija da je ono ovlašteno poništiti takav natječaj. takav natječaj. Posebno dobra je odredba koja je amandmanom Odbora za Ustav još poboljšana a to je to je odredba o omogućavanju stjecanja radnog iskustva dakle u članku 19. ovih izmjena, omogućavanje stjecanja radnog iskustva i polaganja stručnog ispita za osobe bez radnog iskustva koji će tu moći raditi godinu dana bez zasnivanja radnog odnosa temeljem posebnog temeljem posebnog ugovora. Osobe će upućivati Zavod za zapošljavanje i snosit će troškove njihove naknade za rad i kroz amandman Odbora za Ustav je riješeno i pitanje koje je bilo izraženo i na Odboru za zakonodavstvo a to je pitanje koji je kriterij prijema ukoliko interes za obavljanjem ovog posla bude veći od odnosno od broja kojeg bude mogao snositi Zavod za zapošljavanje na koji način će se vršiti odabir pa je to ovim amandmanom rečeno da će to Vlada urediti uredbom kriterije za prijem odnosno za odabir osoba koje će biti upućene sa Zavoda za zapošljavanje. Ja sam u prvom čitanju upozorila na odredbe Zakona o sprečavanje sukoba interesa i odnos toga Zakona i odredaba u ovom zakonu o državnim službenicima dakle da je to dobro stipulirati jer često zaboravljamo Zakon o sprečavanju sukoba interesa se odnosi isključivo na dužnosnike. Međutim, ne treba zaboraviti da službenici u tijelima, državni službenici u tijelima državne uprave rješavaju u pojedinim upravnim stvarima i rješavaju o velikim interesima, vrlo vrijednim, vrlo velikim novčanim iznosima. Dakle, nekome daju ili uskraćuju pravo i stoga je dobro da su odredbe o sprječavanju sukoba interesa i u ovom zakonu stipulirane u nekoliko odredaba. Vidimo da su utvrđene fleksibilnije je određena mogućnost upućivanja državnog službenika na rad u drugo državno tijelo. To je pogotovo zanimljivo obzirom da se pred državnu upravu stavljaju sve ozbiljniji, državne službenike sve složeniji zadaci i ozbiljniji obzirom na primjenu europskoga prava, obzirom da da nemamo previše kompetentnih ljudi sa visokim znanjem i vještinama. Dobro je da se otvara mogućnost da se oni po potrebi službe upute u drugo državno tijelo, pa čak i izvan državnoga izvan državnoga tijela ukoliko je to potrebno za učinkovitije obavljanje poslova. Rekla bih nešto o promjenama odredaba o ocjenjivanju državnih službenika. Dakle, evo članak 83. se mijenja na mislim jedan vrlo dobar način i jasno se određuje da je svrha ocjenjivanja državnih službenika poticanje državnih službenika na kvalitetno i učinkovito izvršavanje službenih zadaća. Dakle ne, nije prva svrha kažnjavanje zbog eventualne loše ocjene već prije svega nastojanje za što kvalitetnijim obavljanjem poslova. Pa onda imamo i kroz te odredbe da onaj državni službenik koji ne dobije dobru i visoku ocjenu da se onda on upućuje na dodatnu edukaciju, da ga se potakne odnosno da bude sve uspješniji do sljedećega razdoblja za ocjenjivanje. I nekoliko nekoliko riječi možda o odredbi koja je prošli puta, na prošloj raspravi polučila nekako najveći interes, a to je odredba o izvanrednom otkazu. Naime, u ovom prijedlogu izmjena i dopuna je izmijenjen i članak kojim se utvrđuju teške povrede službene dužnosti. Moram reći da je dobro, da je u te teške povrede službene dužnosti su tri povrede ušle koje se odnose na pitanje prijavljivanja korupcije od strane državnih službenika u pojedinom državnom tijelu ili kako se to popularno govori i zaštiti zviždača, ali i zaštiti od zlouporabe te obveze i prava. Pa tako imamo predviđeno kao tešku povredu, zlouporabu obveze državnog službenika na prijavljivanje opravdane sumnje za korupciju ali jednako tako povredu prava na zaštitu anonimnosti državnog službenika koji prijavi opravdanu korupciju i ograničavanje ili uskraćivanje prava utvrđenih ovim zakonom službeniku koji odgovornim osobama ili nadležnim tijelima prijavi sumnju na korupciju na korupciju ili zlostavljanje toga službenika. Dakle, jednostavno rečeno da se onemogući šikana takvog državnog službenika. I da sada se vratim na odredbe o izvanrednom otkazu. Dakle, kada čelnik tijela i sada je to dobro u odnosu na prvi prijedlog više nema nadređenog službenika već isključivo čelnik tijela kada može otkazati službu izvanrednim otkazom u slučaju počinjenja teže povrede službene dužnosti i ako to proizlazi iz utvrđenih činjenica. Ali mora biti jedna kvalifikatorna okolnost i to je ono što je popravljeno, što je stipulacija popravljena u odnosu na prvi tekst, a to je da ta, da takva povreda ima obilježje korupcije, da ima za posljedicu znatnu materijalnu i nematerijalnu štetu za državno tijelo, pravne osobe, građane ili javni interes, da dovodi u pitanje život i fizički integritet građana i da dovodi u pitanje redovito izvršavanje poslovanja državnog tijela. Moram reći da u ova prva tri slučaja nije potrebno upozorenje. U četvrtom slučaju je potrebno da da službenik bude upozoren. I što je još važno reći da sve te odluke o izvanrednom otkazu imaju pravo žalbe. O njoj odlučuje Odbor za državnu službu. I na kraju predviđena je naravno i sudska zaštita. Dakle, nema bojazni od toga da će se izvanredni otkazi, da će se izricati zbog eventualnog šikaniranja radnika jer ima u svemu taj radnik pravnu zaštitu koju mu garantira ovaj zakon. Evo zbog svega toga, zbog uvođenja dodatne discipline u državnu službu, zbog osiguravanja kvalitete i učinkovitosti klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj zakon. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predlagatelji i predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Hajde da odmah na početku se izjasnimo u odnosu na prvo čitanje klub Socijaldemokratske partije Hrvatske poduprijet će donošenje ovog zakona zato što su izvršene bitne promjene od prvog čitanja do konačnog prijedloga za klub Socijaldemokrata. Moglo je još napravit se korak, ali bitna promjena je učinjena na izvanrednom otkazu. Dakle, u prvom čitanju ostavljena je potpuna arbitrarnost šefu državnog tijela, odnosno nadređenom službeniku i mi smo rekli ukoliko se to ne promijeni nećemo poduprijeti ovaj zakon. Bitna promjena u prijedlogu je baš na tom članku. To sam imao za potrebu da kažem zašto je došlo do promjene i dobro je da je došlo do promjene. I dobro da je Vlada uočila da je još uvijek obilježje hrvatske državne uprave je politička ovisnost, politička ovisnost je činjenica o kojoj govore i hrvatski građani i predstavnici Da je ostala odredba o izvanrednom otkazu učinili bi to potpuno ovisnom o volji šefa državne uprave. Ali ima i dalje jedan apsurd koji moramo iznijeti pred licem hrvatske javnosti. Ispada da smo sve uredili, donijeli smo strategiju, donijeli smo Zakon o ocjenjivanju službenika i radnika, donijeli smo Zakon o plaćama, donijeli smo registar o službenicima, javnim, a onda priznamo pred svijetom da imamo administrativnu barijeru, kao kočnicu razvoju Republike Hrvatske. I gle slučaja još Vlada i organizaciju svoju postavi tako da bi tu barijeru prevladala, dakle postavi potpredsjednika Vlade nadležnog za investicijske projekte, jer joj je kočnica u državnoj upravi. I mi tu činjenicu moramo imati u vidu kad govorimo o državnoj upravi i svim zakonima koje smo donijeli, kad govorimo šta nam predstoji. Dakle izgradnja državne uprave u cjelini zahtjeva čvrsto postavljene ciljeve, ne za jedan mandat, ne za jednu političku opciju, nego to je cilj društva. Hrvatska se opredijelila za izgradnju državne uprave kao servisa građana i pravnih osoba, ali na principima pravne države i vladavine prava, i sa tog aspekta treba procjenjivati razvitak državne uprave i rad, odnosno donošenje Zakona o hrvatskom Parlamentu. Šta danas obilježava hrvatsku državnu upravu? Stanje, stanje ocjena da državna uprava ne doprinosi razvitku, društvenom gospodarskom razvitku Republike Hrvatske. Ako ta činjenica stoji, ako ta ocjena stoji, onda moramo gledati je li ovaj zakon dovoljan da to promijeni. Jeste, korak naprijed jeste. Jeste. Mi ovdje već dva kluba podupiru da se može angažirati i vanjski faktor, da tako kažem, na nekim poslovima državne uprave. Naravno da se može. Ali kad bismo sada zatražili da nam Vlada da sva državna tijela, sve agencije i sve šta rade, ja mislim da bismo bili vrlo negativno iznenađeni kako je organizirana državna uprava. Dakle članak 61. prijedloga zakona izvanredni otkaz smo odradili u interesu izgradnje sustava, a ne arbitrarnosti, i to podupiremo. To je razlog zašto mijenjamo stajalište kod prijedloga zakona. Šta danas još karakterizira državnu upravu? Osim političke ovisnosti koja je činjenica priznata od strane same Vlade Republike Hrvatske? Prosječnost. Prosječnost. Mi smo donijeli Zakon o plaćama, ali nismo predvidjeli i ugovor o zasnivanju radnog odnosa i plaći u državnoj upravi. Zašto ne bismo imali ugovor, jer trebamo ljude koji mogu napraviti prodore u državnoj upravi. Trebamo i takve ljude. Visoko, visoko obrazovane. Nemotiviranost, sljedeće obilježje državne uprave je nemotiviranost. To je jedno s drugim povezano, jer plaće su zapravo uprosječene. I na kraju šta je četvrta, četvrto obilježje, to su nesređene državne evidencije. Već skoro 8 godina imamo objavljivanje da će zemljišne knjige i katastar biti sređeni i usklađeni. Tko je taj iz vladajuće stranke, iz Vlade tko će potpisati da je to usklađeno, i da ukidamo zakonsku odredbu gdje država ne garantira za istinitost tih podataka? Bez toga nema, da tako kažem, efikasnog investiranja u Republici Hrvatskoj. Bez garancije, da su državne evidencije istinite i da je za te podatke materijalna odgovornost države nema investiranja u Republici Hrvatskoj, onako kako bismo mi to željeli, i koga bismo mi to željeli u Republici Hrvatskoj. Dakle na zemljišnim knjigama, katastru, na evidenciji dionica i dioničara, moramo napraviti barem prvi korak. barem prvi korak. Onda ćemo znati tko su vlasnici medija, tko su vlasnici banaka, itd., Je li državna uprava organizacijski osposobljena, odnosno je li elastična? Jedan od kolega prije mene je rekao da bi, trebala se organizirati za projekte. Pa agencije su predviđene kako bi pratile projekte. Naravno kad je država veliki investitor, da treba državnu upravu prilagoditi tim investicijskim projektima. To se zove elastičnost državne, organizacije državne uprave. Jesmo li zadovoljni s time? Jesmo, jer gomilamo agenciju do agencije, ali to je iz političkih razloga, a ne interesnih i razvojnih razloga. Prema tome, moramo pogledati istini u oči, i reći da se koraci rade puževi, da se promjene događaju puževim korakom. Što se tiče sukoba interesa, ovdje je bilo riječi o sukobu interesa. Naime ja ne prihvaćam da je sukob interesa samo onda kad je on definiran Zakonom o sprječavanju sukoba interesa. On postoji izvan zakona. Zakonom smo mi odredili grupu ljudi koje ćemo pratiti jesu li u sukobu interesa, ali za mila Boga postoje državni službenici i javni djelatnici koji mogu biti i jesu u sukobu interesa, mada nisu obuhvaćeni Zakonom o sprječavanju sukoba interesa. Zar može postojati. Ovdje je isključeno, naime službenici ne mogu biti članovi upravnih, nadzornih, itd. tijela, u firmama ili pravnim osobama kojima vrše upravni ili inspekcijski ili drugi nadzor. Potpuno logično. Ali ja sam postavio pitanje Vladi kako to da državni tajnik, koji rukovodi tim odjelom u ministarstvu i upravlja tim službenicima, jer je tu subordinacija, nije riječ o samoupravljanju državnim ministarstvima, dakle mi smo ih tamo izabrali da donose odluke i kontroliraju, a ne da samo upravljaju, kako to da državni tajnik može biti član upravnog vijeća jedne važne i to sui generis ustanove, a istodobno nadzire tu ustanovu? Mislim da je to članak 35. kad govori o službenicima, ali to mora vrijediti i za državnog namještenika službenika i državnog kako bi rekao dužnosnika. Ne može istodobno sjediti i donositi odluke o investicijama ili razvoju ustanove ili tvrtke, a onda poslati svojeg podređenog da to kontrolira. Taj sukob interesa je evidentan bez obzira što nije naveden u Zakonu o sprečavanju sukoba interesa. I takvih slučajeva imamo. Što treba još učiniti? Osim evidencije treba tehnički i tehnološki opremiti upravu. Nije logično da mi ne možemo imati u današnje vrijeme sve urbanističke planove i druge prostorne planove na jednom mjestu. Kad već postoje firme u Hrvatskoj koje to sve imaju, sve zemljišne čestice imaju kod sebe. Dakle, nije u pitanju tehnologija i nemogućnost da se to ne može napraviti. Zašto ne bi građani pokorni RH došao u Upravu Grada Zagreba i vidio kako mu stoji čestica u Istri ili u Dalmaciji, što se događa s njom? Zar to nije logično za današnje vrijeme? Dakle, mi govorimo o državnoj upravi kao servisu i građana i pravnih osoba i sa tog aspekta ocjenjujemo koliko je ona uspješna ili koliko je neuspješna, koliko doprinosi ili ne doprinosi razvoju RH ili pravnoj sigurnosti građana i njihovih interesa. Bez toga nema, kako bi rekli, valjane i prave ocjene. I možda još jednu samo rečenicu, efikasnost državne uprave – mi zaista radimo na kako bih rekao na donošenju propisa koji su potrebni kako bi ispunili kriterije i uvjete za ulazak u EU. I to je dobro, slažemo se s time, naravno, to je cilj. Ali, ti propisi moraju imati odjeka u zemlji i poboljšanju života građana u zemlji. U tom smislu imamo tu prijedlog Zakona o mislim izmjeni i dopuni Zakona o upravnom postupku, mora se pojednostaviti, a to je moguće. Postoje puno mogućnosti da se pojednostavi taj postupak i da građani ne moraju čekati 60 dana ili mjesec dana. Neke stvari ako se urede evidencije mogu se riješiti za 24 sata. Evo, ja sam u ime SDP-a iznio stajalište. Dakle, jeste korak naprijed, bitna promjena je učinjena u odnosu na prijedlog, u konačnom prijedlogu je osigurano da nema arbitrarnosti prema službenicima državne uprave i zbog toga ćemo poduprijeti donošenje ovog zakona, ali treba još puno, puno raditi na tome. Hvala. Zahvaljujem. Na redu je klub HSS-a, uvaženi zastupnik Zdravko Kelić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, predstavnici hrvatske Vlade, kolegice i kolege. U interesu svih nas je donošenje dobrih zakona pa takav je i interes pri donošenju ovoga zakona. Smatramo da je potrebno usuglasiti stavove oko možebitnih prijepornih prijedloga kako bi se izbjegle neželjene situacije kada zakon stupi na snagu. Klub HSS-a je prilikom prvog čitanja zakona iznio primjedbe i prijedloge na tekst prijedloga zakona, ali veći dio njih nije usvojen niti se predlagatelj u točki 6. referira o njima. Stoga očekujemo od predlagatelja da još jednom razmotri primjedbe kluba HSS-a budući su one rezultat konzultacija s ljudima koji su direktno pogođeni ovim zakonom i koji poznaju funkcioniranje sustava. U konačnom prijedlogu zakona uvažene su primjedbe na prvo čitanje pa je tako dorađen dorađen izričaj članka 1. stavak 5. kojim se omogućava obavljanje tehničkih poslova vanjskim pružateljima usluga, ali samo iznimno i uz prethodnu procjenu sigurnosnih rizika. Pozitivno ocjenjujemo ovu promjenu, ali isto tako smatramo da je potrebno navesti tijela državne uprave u kojima niti pod iznimnim okolnostima nije moguće angažiranje vanjskih pružatelja usluga jer u okviru rečenog postoje izuzetno osjetljive institucije koje bi trebale biti izuzete od toga. Nadalje, unatoč glasnim primjedbama tijekom prvog čitanja zakona pozitivnim smatramo novo predloženi članak 61. kojim se omogućava stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnoga odnosa osobama bez radnog iskustva u trajanju vježbeničkog staža. Pozitivnim se ocjenjuje propisivanje preciznih rokova vezanih uz žalbe, međutim pomalo je nejasno zašto se člankom 67. stavak 2. briše, a kojim je propisano da je Odbor za državnu službu dužan odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana njezina primitka. Brisanjem rečene odredbe daje se mogućnost odboru da o rečenoj žalbi odluči u nedefiniranom vremenu. Što se pak tiče brisanja članka od 68. pa do 73. a kojima se regulira posredovanje u državnoj službi predlagatelj je očito našao da su te odredbe suvišne i da nisu zaživjele u praksi te polučile očekivane rezultate. Klub HSS-a slaže se sa predlagateljem u tom dijelu i smatra da se sporne situacije o radnom okruženju moraju rješavati učinkovito, a miritelji očito nisu imali adekvatne instrumente za to. Predlagatelj je zadržao prijedlog da državnom službeniku koji je ocijenjen jedanput ocjenom ne zadovoljava prestaje državna služba po sili zakona danom izvršnosti rješenja o ocjenjivanju. Unatoč mnogim opravdanim primjedbama na račun državnih službenika smatramo da se ova odredba može zlorabiti u praksi naročito nakon smjene političke nomenklature. Većina državnih službenika ocjenjivana je najboljim ocjenama svoga rada, ali iskustvo nas upućuje na neophodnost opreza budući da bi rezultat ovakve odredbe članka 88. stavka 2. mogao biti da nakon provedenih izbora mnogi službenici budu negativno ocjenjeni, ne zbog svoje nestručnosti, nekvalitete ili neprofesionalnosti već zbog nekih drugih razloga. Stoga smatramo da ovakvu formulaciju članka 88. stavak 2. ipak treba promijeniti. Također, predlagatelj je zadržao i formu izvanrednog otkaza za državne službenike na način da mu de facto nadređeni službenik može isposlovati otkaz u roku od 2 mjeseca. ne protivi se mogućnosti izvanrednog otkaza za službenike koji svojim odnosom prema radu ustvari to i zaslužuju, ali smatramo da izvanredni otkaz ne može ići na poticaj nadređenog službenika. Takvom formulacijom moguća je učestala zlouporaba ove odredbe mnogi državni službenici mogu ostati bez posla ako se kojim slučajem ne slažu sa svojim nadređenim. Mogućnost izvanrednog otkaza treba prepustiti isključivo čelniku tijela i službeničkom sudu. Klub HSS-a je vidio ovaj zakon kao pozitivan pomak te vjeruje da će njegovom primjenom u praksi državna uprava biti profesionalnija, učinkovitija i više na službi građana. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege Danas raspravljamo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima koji je Vlada Republike Hrvatske uputila u drugo čitanje. Primjenom važećeg Zakona o državnim službenicima uočeni su određeni problemi čije rješavanje se predlaže ovim izmjenama i dopunama, a isto tako prijedlogom se usklađuju odredbe ovoga zakona sa Zakonom o opće upravnom postupku. U svom izlaganju osvrnuo bih se na razlike između rješenja koja se predlažu konačnim prijedlogom zakona u odnosu na prijedlog zakona, a nastale su kao rezultat vrednovanja primjedbi i prijedloga iznijetih na raspravi kako na radnim tijelima tako i na plenarnoj sjednici. Najznačajnije izmjene sadržane u konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima sastoji se u sljedećem. Konačnim prijedlogom izmjena i dopuna iznimno se propisuje mogućnost povjeravanja poslova namještenika, vanjskim poslužiteljima usluga pri obavljanju pomoćno-tehničkih i ostalih poslova namještenika. u tom slučaju potrebno je provesti prethodnu procjenu rizika i financijske isplativosti takvog povjeravanja poslova. Prije raspisivanja javnog natječaja odnosno internog oglasa sva državna tijela dužna su kroz središnjeg tijela državne uprave provjeriti ima li na raspolaganju službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored. Ukoliko na raspolaganju Vladi ima državnih službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na radno mjesto koje treba popuniti državno tijelo ih poziva na testiranje. Jedino u slučaju da nijedan službenik sa raspolaganja nije zadovoljio rezultate testiranja, državno tijelo može pokrenuti postupak popunjavanja na drugi način. Smatram da je veliki pomak sadržan u činjenici da se za radno iskustvo na odgovarajućim poslovima uračunava i vrijeme stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa kako bi se potakao i olakšao pristup tijelima državne uprave. Odredbe o izboru kandidata u postupku javnog natječaja i internog oglasa koje su se bazirale na rezultatima provjere znanja, sposobnosti, vještina i rezultata dosadašnjeg rada dopunjuju se odredbom o psihološkoj procjeni kandidata ukoliko je provedeno psihološko testiranje. Zakonom se ograničava broj kandidata za prijem u državnu službu na način da se izbor kandidata za prijam u državnu službu obavlja između najviše 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate na provedenom testiranju i intervjuu te se utvrđuje obveza obrazložena izbora. Važno je istaknuti da se odredbom u svezi premještanja službenika po potrebi službe ako se premještaj vrši na radno mjesto niže složenosti poslova štite materijalna prava službenika na način da se osigurava da službenik ima pravo na plaću radnog mjesta s kojeg se premješta ako je to za njega povoljnije, pod uvjetom da u posljednje dvije godine ocijenjen je ocjenama izuzetan i primjeran. Postupak utvrđivanja odgovornosti sindikalnog povjerenika za povredu službene dužnosti ne može se pokrenuti bez suglasnosti sindikata, ali se ujedno utvrđuje da obavljanje sindikalne aktivnosti ne smije utjecati na uredno izvršavanje poslova i ne može biti razlog za nepoštivanja propisa, naloga i slično. Postavljena je odredba kojom se osigurava da u članstvu Višeg službeničkog suda budu suci jer se radi o drugostupanjskom tijelu koje odlučuje o teškim povredama službene dužnosti čime bi sudjelovanje sudaca u vijeću jamčilo neovisnost, profesionalnost i stručnost. Nadalje, precizirane su odredbe o izvanrednom otkazu da se izvanredni otkaz može dati ako se utvrdi da je službenik počinio osobito tešku povredu službene dužnosti bez prethodno pisanog upozorenja koja ima obilježje korupcije, ima za posljedicu znatnu materijalnu ili nematerijalnu štetu za državno tijelo, pravne osobe ili građane ili zaštitu javnog interesa odnosno koja dovodi u pitanje život i fizički integritet građana. Dok je za dovođenje redovitog izvršavanja poslova državnog tijela prije izvanrednog otkazivanja potrebno uputiti pisano upozorenje s mogućnošću očitovanja i otklanjanja ne pravilnosti. Mišljenja sam da se Konačnim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima u bitnome poboljšane njegove odredbe, da su uzete u obzir najvažnije primjedbe i prijedlozi iz rasprave, stoga ću podržati donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima kako ga predlaže Vlada Republike Hrvatske kao i amandmane Odbora za zakonodavstvo i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Hvala. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. Pred nama je u drugom čitanju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima koji je u odnosu na prvo čitanje dodatno uređen. Prihvaćena je kao što smo već čuli većina primjedbi odnosno prijedloga iznesenih na sjednicama saborskih radnih tijela kao i na plenarnoj sjednici i što je također važno u dogovoru sa sindikatima državnih službenika i namještenika precizirana je i usuglašena većina spornih odredbi sadržanih u prvom čitanju ovog zakona. Dakle, s obzirom na te činjenice odmah ću i naglasiti i reći da ću podržati donošenje predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona, dakle Zakona o državnim službenicima. Ponovit ću kako se ove izmjene i dopune zakona temelje na nekoliko strateških dokumenata koje je Vlada Republike Hrvatske u posljednjih nekoliko godina donijela. Prije svega to je Strategija reforme državne uprave za razdoblje od 2008. do 2011., to je Strategija razvoja ljudskih potencijala te Program gospodarskog oporavka iz travnja 2010. godine. Na tragu tih zacrtanih strateških ciljeva ovim zakonom predviđa se urediti niz pitanja vezanih za uređivanje i ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti državnih službenika i namještenika kao i usklađivanje sa drugim zakonima. To se prije svega odnosi na usklađivanje sa Zakonom o općem upravnom postupku i to na način da se pojedine odredbe postupovne naravi ovog zakona u tom smislu izmijene, brišu ili dopune. Također smatram bitnima izmjene i dopune ovog zakona koje se odnose na ocjenjivanje državnih službenika kojim se odredbama definitivno poboljšava sam sustav ocjenjivanja kako bi on bio poticaj za kvalitetniji rad i temelj za nagrađivanje službenika prema zaslugama, znanju, sposobnostima i vještinama u radu. Također ovim se zakonom preciznije uređuje utjecaj ocjene na položaj državnog službenika. Prije svega, postrožuje se utjecaj loših ocjena. Pojedinim predloženim rješenjima ovog zakona liberaliziraju se uvjeti za prestanak radnog odnosa službenika i to se ponajprije odnosi na uvođenje instituta izvanrednog otkaza za koji smatram da je u odnosu na rješenje iz prvog čitanja puno preciznije i jasnije definiran čime je smanjen utjecaj slobodne diskrecijske ocjene što je dobro jer onemogućava odnosno smanjuje na najmanju moguću mjeru eventualnu odnosno moguću samovolju čelnika tijela. Dakle, tu se isto tako kod izvanrednog otkaza u odnosu na prvo čitanje o odlučivanju izuzima nadređeni službenik, dakle to je razlika između prvog i ovog čitanja, drugog čitanja koje je pred nama. Dakle, evo ponovit ću još jednom da podržavam donošenje ovog zakona kao naravno i amandmane Odbora za Ustav, Poslovnik, politički sustav i Odbora za zakonodavstvo. Hvala. Hvala lijepa, poštovani gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle, cilj svih reformi i izmjena Zakona o državnim službenicima je vrlo jednostavan. On bi bio na tragu onoga kako nešto što je već izlizana fraza doći do male učinkovite uprave. Uprava i ne mora biti mala, ali slažemo se s tim da ona mora biti učinkovita pa koliko je i potrebno ljudi. Ukratko, da svi predmeti koji dođu pred državne službenike moraju biti riješeni u zakonskom roku, da dobri mogu prosperirati, graditi svoju karijeru u upravi, a da je sustav kadar i osposobljen da se riješi onih koji tome nisu dorasli. Dakle vrlo jednostavna zadaća, a da je to jednostavna zadaća ja sam i na prvom čitanju, a i ponovo ću pročitati izvadak iz naredbe Marije Terezije o ponašanju državnih službenika koji je još aktualniji nego onda kada je pisan. Evo počujte još jednom, ima svega osam redaka a govori o tome kako se moraju ponašati državni službenici. Dakle, to je izdala ne kraljica doduše nego Marija Terezija carica, ali stvari su vrlo državničke i demokratske. Svaki dan izim jedino danah nediljnih dolazit će svikolici ujutro ob 7 uri marljivo u kancelariju i tu biti do 15 ure poslijepodne. Svaki će za to vrijeme, a i dulje ako iziskivala bude množina otpravakah marljivo i točno obavljati svoj posao, a i ono što mu bude naloženo te za to, a i otpravljanje da se ne smeta i ne priječi nalaže se da ne blebetaju, uludo se ne razgovaraju, ne mrmljaju, ne inate se i ne svađaju, da se ne igraju, ne pijančuju, ne goste se u kancelariji među sobom ni z vanjskimi ljudima pa će da budu trijezni i umjereni, da ljube mir i slogu, da u svemu vladaju se pristojno i čedno. Izvanjskih ljudi da ne pusaju pregratke i zatvorene prostorije, kancelarije i napokon čast i poštenje pomenutog vijeća i kancelarije da nastoje svagda čuvati i uzdržavati neoskvrnjeno. Dakle, ovdje su sadržani elementi ne samo radnog vremena od 7 sati do 15 sati što je i danas uredovno vrijeme, odnosno od 8 do 16 nego da se ne može napustiti služba ukoliko se nisu riješili predmeti i otpravci. Tada se još nije znalo za onu čuvenu dođite sutra, a kod nas nije više odavno dođite sutra nego dođite dogodine. Sada i vlast ukoliko bi i htjela nešto ovdje učiniti pitanje je koliko ona to može, koliko može ona to učiniti išta na ovom predmetu rješavanja reforme uprave koja je preduvjet reforme pravosuđa jer se sve opet sliva i na samo pravosuđe kada je dopustila ovu vojsku, vojsku državnih službenika i namještenika i to slabo plaćenu vojsku, kada je dopustila da se nikako ne može sustav riješiti onih loših, a da se ne zaštićuju dobri. Upravo suprotno, počesto smo svjedoci toga da oni koji su ukazivali na radnje koje nisu dopuštene sustavu da su izvedene na Disciplinski sud, da ih se gledalo nešto, možda i neki propusti koji odista i postoje, ali koji bi bili zanemarivi da nisu upozorili na mnogo važnije stvari. što eto od početka je krenulo loše, od početka je znalo da je stranačka iskaznica dozvola za ulazak u u državnu službu, a da netko na kraju krajeva taj posao može napraviti. I zaista, država ne može funkcionirati bez dobrih službenika. Da je ogledalo, kako funkcionira državna uprava u biti je ono kakva država doista i jest. Državni službenici su zaista ogledalo uređenosti jednog sustava. I ja ću ponovo napomenuti, jedna Austrija ne zna što je šutnja administracije. Kod nas je čudo ako se predmet riješi u roku, dapače ako se riješi u roku on izaziva ozbiljnu sumnju zašto je on riješen u roku. Tako da imamo jedan apsurd i paradoks. Zbog čega se predmet ne može riješiti u roku od 15 dana, odnosno 30 dana koji su zakonski rokovi? I dakle ono što mi vidimo u zakonu da nije dosadašnjem bilo dobro zašto se neke stvari ne preciziraju. Možda je to najbolje vidljivo u odredbi članka 48. da je teška povreda službene dužnosti neizvršavanje, nesavjesno i nepravedno ili nepravodobno ili nemarno izvršavanje službenih obveza, dakle trajnije …/Ne razumije se./… izvršavanje. Pa se postavlja pitanje koliko državni službenik ima pravo da ne izvršava svoje obveze, da ih nesavjesno izvršava, da ih nepravodobno izvršava ili da ih nemarno izvršava. Koliko pravo ima koji, dakle to je ostalo sada da riješi netko da li se taj kome državni službenik kome zamjerio ili se nije zamjerio. To je i dalje jedna preširoka norma koja iziskuje, odnosno koja jednostavno nameće nekakvo voluntarističko proizvoljno tumačenje. tumačenje. Kada bi bilo, a mnoge ove odredbe nešto su samo malo precizirane, ali one su izvorište, izvorište jednog postupanja prema državnim službenicima, voluntarističko i na kraju krajeva dovodi u ponašanje državnog službenika da i ne mora biti, da uredno ne mora izvršavati zadatke, ali svakako da se nikomu ne zamjera. on se bude kome zamjerio ukazujući na neke nepravilnosti e tad će se otvoriti njegov dosje i početi čeprkati po njegovim predmetima. I to nije dobro. Nikada vi tako na zelenu granu ne možete doći. Ako je netko izostavio i jedan predmet, a nije ga riješio u roku on mora svom nadređenom podastrijeti izvješće zbog čega je to tako i zašto se to dogodilo. Međutim, toga ovdje na žalost ne vidimo. Interesantna je i točka 8. ovog članka 48., članka 99. koji se mijenja i posve je nejasna koja kaže da je teška povreda službene dužnosti i zlouporaba obveze državnog službenika na prijavljivanje opravdane sumnje na korupciju. da on ne čini tešku povredu dužnosti ukoliko nije prijavio opravdanu sumnju na korupciju nego ukoliko je zlouporabio tu svoju obvezu državnog službenika što hoće reći da je zlonamjerno, idolusno ponašao ponašao se, tj. nekoga zlonamjerno optuživao što se slažem u vremenu, dakle kada su sve oči, pogotovo naše javnosti uperene na korupciju i na borbu protiv korupcije da svaka zlouporaba i poigravanje s tim treba biti drastično kažnjena. Jer dakle, ako netko upozorava, odnosno pokazuje i prokazuje nekoga i lažno ga namjerno, ono onda razvodnjava stvari. I zaista bi to trebalo oštro kazniti. Međutim, postaviti ovakvo pitanje zlouporabu koja bi, a vidimo u onom temeljnom zakonu da će iz Zakona o radu, gdje se govori upravo o zaštiti zviždača, gdje tobože smo išli zaštititi zviždača a pogoršao se njihov položaj. Jer tamo će svaki službenik biti kažnjen ukoliko na sudu se ne dokaže da ono u šta je on sumnjao nije kazneno djelo, odnosno nije počinio dakle upravo takvo kazneno djelo. Pa to je smiješno! Jer je dovoljno da nije postupao u zlim namjerama i da je opravdano ukazivao na sumnju. Pa ni Državno odvjetništvo kad progoni nema sve, ima cijeli instrumentarij mu državni aparat stoji na raspolaganju da je pribavljao dokaze. Pa isto se oslobađajuća presuda ne smatra njegovom zlouporabom. Prema tome, treba zaštititi sve ljude od zlonamjernog pokazivanja, jer nema gore stvari nego pogotovo u vremenu borbe protiv korupcije uprijeti na nevinog čovjeka. To onda ruši i nivelira i na neki način relativizira i izvrgava ruglu svu borbu protiv korupcije. I to ponavljam treba oštro kažnjavati. Ali zaštititi maksimalno ljude koji u dobroj vjeri prijavljuju što znači da je zla vjera, odnosno dokaz zle vjere na onoga koji ga želi procesuirati. Hvala. Pa kolegice Antičević, dobro ste rekli, stanje u državnoj službi ogledalo je stanja u našoj državi, a budući da je stanje u Hrvatskoj državi rekla bih naprosto kaoti8čno i loše ne može naravno biti niti bolje stanje u državnoj službi. Moram reći da ovih zadnjih sedam godina, u zadnjih sedam godina kako HDZ vodi ovu državu da je povećao se državni aparat, da je primljen veliki broj državnih službenika ali se nije povećala efikasnost u rješavanju predmeta tih državnih službenika. A zašto je to tako? Pa to je tako prvenstveno iz razloga što su kandidati, odnosno ljudi koji su primljeni u državnu službu prvo moraju biti politički podobni, a uopće nije bitno da li su oni stručni. Vi danas u Hrvatskoj imate na ključnim pozicijama u državnoj službi predstojnike ureda, pročelnike koji su postavljeni isključivo po političkoj podobnosti, a da uopće ne znaju raditi svoj posao. Pa onda mi recite na koji način uopće oni mogu odnosno obavljati svoj posao efikasno i ažurno, a isto tako ja mislim da je to jedna posebna novina koja se uvodila u Hrvatskoj. Ja sam 22 godine bila državni službenik, tako da poznajem stanje u državnoj službi. Znam kako je to bilo prije. Znam kako je sada. Dogodilo se, znači da se vježbenici koji su se uvijek primali na određeno vrijeme na primjer visoke stručne spreme na 18 mjeseci oni se u zadnjih par godina primaju na neodređeno vrijeme. Znači, vježbenički staž naprosto automatski je prerastao u radni odnos na neodređeno. To nikada nije bilo u Zakonu o državnim službenicima. Danas to u Hrvatskoj je, na žalost. Hvala. Ipak za svoju državu reći da je kaotično stanje. To kaže jedna saborska zastupnica. Nemam komentar. Hajmo državni tajnik uvaženi Pavle Matičić u Ministarstvu uprave. Izvolite.

o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i podršci koju ste dali ovom prijedlogu zakona. U razlozima za donošenje ovoga zakona mi smo također i naveli i nekakve ciljeve u smislu modernizacije ovog službeničkog sustava. I mislim da ipak ovaj prijedlog zakona ide ka tome da se ovaj sustav, službenički sustav modernizira. U isto vrijeme i modernizacija ovog službeničkog sustava je i u sklopu modernizacije cijele državne uprav i nije ovo jedini zakon koji uređuje ili doprinosi modernizaciji sustava državne uprave. Mi sada imamo, mi u Vladi i vi ovdje u Saboru puno zakona koje usklađujemo sa Zakonom o općem upravnom postupku. Mnogi na neki način to shvaćaju da je to prije svega jedno tehničko usklađivanje sa Zakonom o općem upravnom postupku što ne bi se baš moglo tako shvatiti. To iz razloga prije svega kad pogledamo pojedine institute koje usklađujemo, kazat ću samo jedan primjer. Po starom Zakonu o općem upravnom postupku čelnik tijela je bio ovlašten za poduzimanje radnji i za rješavanje u upravnim stvarima. On je mogao pojedinog službenika ovlastiti za poduzimanje radnji i za rješavanje upravnih stvari. Novi Zakon o općem upravnom postupku je čitavu stvar okrenuo obratno. Dao je ovlasti službeniku koji je raspoređen na radno mjesto da je on ovlašten za rješavanje upravnih stvari. To je jedan dobar primjer depolitizacije. Mi kad govorimo o depolitizaciji, onda mislimo u užem smislu politike, i politizacije, ali ovaj primjer upravo pokazuje da je do sada, ako je odlučivao ministar, uvijek bi mogao kazati da tu ima elemenata politike. je to promijenio. Znači nije usklađivanje sa Zakonom o upravnom postupku samo tehničko usklađivanje da li je konačno ili je izvršno, ili neke druge stvari. U isto vrijeme ide se za time da se u pojedinim zakonima ne uređuju pitanja koja su uređena tim zakonom, znači da se ne primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku supsidijarno, već da se on primjenjuje i da se pojedinim zakonom samo pojedini drugi instituti propisuju. propisuju. Zato i ova primjedba kluba HNS-a, HSS-a u tom smislu da nismo prihvaćali primjedbe, kad kažemo da smo brisali da je Odbor za državnu službu dužan donijeti rješenje u roku 30 dana. Nije brisana zato da bi sad odbor mogao to donijeti i u roku od 3 mjeseca, nego zato što je to uređeno Zakonom o općem upravnom postupku, pa to ne treba ni pisati u posebnim zakonima, jer onda imamo puno postupovnih odredbi o pojedinom zakonu u tom smislu, jer faktički zakon, zato se i usklađuje sa Zakonom o općem upravnom postupku upravo da ne sadrži one institute koji već postoje u zakonu. Tako da mislimo da ukupno, znači sve ove druge zakone koje mi sada donosimo, da je sve to ipak na jednom tragu modernizacije sustava državne uprave pri čemu će doprinijeti svakako i ove izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima, pa vam se zahvaljujem. Hvala.